Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 15. juni 2021 atter kan give møde i Tinget. Henrik Vinthers hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Henning Hyllested, Enhedslisten, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 9. juni 2021 atter kan give møde i Tinget. Rasmus Vestergaard Madsens hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Lisbeth Bech-Nielsen, SF, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 2. august 2021 atter kan give møde i Tinget. Theresa Berg Andersens hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Anne Paulin, Socialdemokratiet, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 1. september 2021 atter kan give møde i Tinget. Karin Gaardsteds hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne.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

Der er så ikke mere at foretage i dette møde. Vi er nødt til at holde en pause, og det er af tekniske årsager, fordi der skal stilles om på forskellige ting. Der vil være et nyt møde i dag kl. Der vil være et nyt møde i dag kl. 10.15. Mødet er hævet.